Уважаеми народни представители, моля да заемете местата си в пленарната зала. Заседанието продължава.

Има думата господин Кирилов, както Ви съобщих предварително. Заповядайте, господин Кирилов. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще се опитам да продължа логиката на колегите, които взеха становища досега в настоящия дебат. Ще започна от претенцията за новост на предложения проект за нов изборен закон. смятам, че е положително законодателят, законотворецът да подходи по-амбициозно към един нормативен акт и регулиране на конкретните правоотношения. Претенцията за новост обаче би следвало да бъде доказана със същностните елементи на новостта. В предложения законопроект няма преуреждане на същностни за изборния процес правоотношения. Избирателната система по отделните видове избори остава същата.

внесения проект за нов. Съвпадението там е над 95%. Разбира се, боравенето с цифри е относително с оглед малкото нови предложени неща, които би трябвало да обосноват и легитимират новостта. Ще си позволя обаче да нарека тези промени „козметични”. Да, тази козметика не може да промени не може да промени логиката и същината на правилата, които ние познаваме – хубави или лоши. Козметиката обаче ще има много лош ефект и ще се обърне към управляващото мнозинство, което предлага въпросните промени. Ще се спра главно на две от тях и то именно върху тези две промени, защото създават инструментариума за манипулация. Няма да споря с изявленията на колегата Шопов досега, но ще кажа, че тук сме в много сериозен риск за манипулация на следващите избори. Първата и главна цел в уредбата на новия Избирателен кодекс касае статута на Централната избирателна комисия – върха на изборната администрация. вече не е независим орган. ЦИК става изцяло конюнктурен и политически зависим орган. ЦИК се избира само от една институция – само от Парламента. Парламента. В съществуващия текст никъде не е казано, че Парламентът избира пропорционално на политическото представителство членовете на ЦИК. Не! Какъв е проблемът парламентарното мнозинство да установи силно мажоритарно присъствие, силно мнозинство в Централната избирателна комисия!? Превръщането на ЦИК в държавен орган създава вече друга философия на този орган. Той става част от държавната администрация, от бюрокрацията, която започва да функционира със собствена логика и философия. Да, тази административна структура ще служи на управляващите. Тя също не би подкрепила опозицията. Тя ще пази статуквото. Промяната на ЦИК и то толкова скоро пред предстоящи общи избори създава риск и за всички други видове комисии, които са субординационно зависими от ЦИК. Ще настъпи хаос с районните избирателни комисии, със секционните избирателни комисии. Ние винаги сме подчертавали, че сме за това: огромната армия от хора, заети във всички видове комисии, по мои изчисления около 50 60 хиляди човека в държавата,

Да не се налага при всеки избор партиите отново да търсим членския състав на секционните избирателни комисии. Сега обаче ще бетонираме една Централна избирателна комисия, която дори няма да може да си одобри книжата и образците на документите за провеждането на европейските избори. Другият голям проблем и лост за манипулация е един институт, който по принцип е правилен и ние го подкрепяме – активната регистрация при избирателните списъци. Да, това е положително намерение по една положителна цел. Да, ние сме за прочистване на избирателните списъци от мъртви души. Когато обаче се направи по предложения начин, рискът да се ограничи вотът на опозицията е огромен, особено когато опозицията е дясна, когато мнозинството от десните хора вече напуснаха държавата ни. Активната регистрация, извършена на база на тези избори, ще доведе до консолидиране вота на наши съграждани, които гласуват в близка на нам съседна държава. Това силно ще изкриви отново изборния резултат. Ще посоча и това, че че в проекта все още има принципа на уседналост. Ние присъствахме на дебатите в двете комисии – в предходната временна комисия и в настоящата комисия. Заявяваме, че внимателно ще следим динамиката по отношение запазването, премахването или ревизията на принципа на уседналост. Струва ни се, че имаме основание да предположим, че в един момент ще настъпи такава корекция и ревизия. Няма да повтарям нашите предложения. Действително нашият проект за изменение на действащия Изборен кодекс беше изготвен в кратко време, доста припряно. припряно. Приемаме критиките, че голяма част от институтите, които сме предложили, би следвало да бъдат по-прецизно редактирани и установени. Ще си позволя обаче да Ви кажа какво не предложихме в онзи момент, но на какво ще държим и ще го предлагаме между първо и второ четене. Ние подкрепяме откриването на 32. многомандатен избирателен район в чужбина. Бих искал да дефинирам границите на този многомандатен избирателен район. Тук визираме както гласуването в държави – членки на Европейския съюз, така и гласуването на наши сънародници в други държави. Смятаме, че по този начин ще успеем да изпълним поне част от дълга си към нашите сънародници, които не могат, не искат или няма как да продължат да живеят в родината си. Вярно е, че остава нерешен вторият въпрос, касаещ техните искания и претенции, но това многократно сме го коментирали с колегите в комисиите. То касае промяна промяна в Конституцията като нормативен акт. Склонни сме и сме заявили подкрепата си за задължителното гласуване или за установяване на такъв режим, който да даде възможност за налагане на такава мярка. Казвам „мярка”, защото възприемаме задължителното гласуване като временна мярка, която трябва много предпазливо и внимателно да се прилага – главно като инструмент, който да пребори организирания, платения, маргиналния вот. Даваме си сметка за всички трудности и проблеми, които произтичат от задължителността на гласуването. Позволяваме си също така да отбележим и кореспонденцията на претенцията за съобразеност на предложения нов Изборен кодекс с изискванията и на европейското законодателство, и на които имат инициативи в тази област. Не е съобразен изцяло проектът, включително тук бих искал да посоча, че Директива 2013/1 на Европейския съюз от 20 декември 2012 г., като срокът на изпълнение на тази директива изтича на 28 януари – сега.

Оставам на разположение, госпожо Манолова, за дебат по текстовете. МАЯ Продължавайте. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ще спестя време и на другите колеги, които искат да вземат становище. Ще призова колегите, които работим по Изборния кодекс, действително да дирим и да постигнем най-ефективните и най-адекватни решения. Не може да има перфектен Изборен закон. Няма и такъв Изборен закон, който да успее да прегради всички възможности за манипулации. Но не бива излишно да се отварят врати и да се създава възможност за такива. Благодаря Ви. Благодаря Ви и аз, господин Кирилов. Реплики? Не виждам. Следващият в списъка е госпожа Янкова. Понеже трябва да спазим принципа за ротация между отделните парламентарни групи, господин Карадайъ, ще Ви дам думата след господин Лазаров – да имате готовност. Заповядайте, госпожо Янкова. открие онези допирни точки – може би в изказването на господин Кирилов се търси вече тази логика, между управляващи и опозиция, за да можем да намерим тази технология, която трябва да разпишем, която да е по-прозрачна, която да даде напредък, която да успокои гражданите, че има арбитрирани, ясни правила от Народното събрание и паралелно с това да се произведат избори с доверие.

с голямо уважение се отнасям към комисията, която през декември ни поднесе в Народното събрание изводите от това какво се е чуло в гражданското общество и какво трябва да се промени. Затова с част от дебата аз не съм съгласна – че тази комисия, която ръководеше госпожа Манолова, е била излишна. В едно доста политизирано, емоционално време, с желание на гражданското общество да бъде много активно те направиха онзи пакет от изводи, които са необходими да дадат корекцията на Изборния кодекс. Мисля, че Изборният кодекс, който и аз съм подписала като един от вносителите, е напредък. Да, няма радикален документ. И в него действително има част от технологията на предишните законопроекти. Не е изцяло нов. Той е по-подреден, има ясни правила, има участие на гражданското общество. Отговаря на две неща, които са изключително важни. В ръцете си държа Доклада на Венецианската комисия и на ОССЕ, които имат пет основни извода. Много се радвам, че се изказвам точно след господин Кирилов. Един от въпросите, които поставя Венецианската комисия, е: централните избирателни комисии, секционните комисии, тяхната прозрачност, участието на гражданското общество в целия процес на вземане на решения. С този проект ние слагаме край на закритите заседания, на писането на онези служебни протоколи, които направиха много кметове и сигурно много изборни лица малко разколебани – дали са такива и дали така са овластени. Да, имаше ги. Можете да проверите – прав е господин Шопов, писането на служебните протоколи по време на изборите. То е констатирано. На следващо място искам да споделя, че нямам притеснение, че Централната избирателна комисия, след като се избира от Парламента, в крайна сметка ние сме парламентарна република, няма да има това доверие. Какво й липсва в момента? Липсва позицията на Президента в стария законопроект. Опитвайки се да намеря допирните точки и разликите между двата проекта – нашият Изборен кодекс и законопроектът за изменение и допълнение на ГЕРБ, намирам три неща, които са по-различни в законопроекта на ГЕРБ и една подредена и по-ясно разписана технология в другия законопроект – безспорно и друга логика. Има нещо, за което щях да репликирам – може би ще репликирам госпожа Цецка Цачева, защото господин Борисов я упълномощи да бъде най-високопоставената след него в Парламента. Вие в крайна сметка казвате: ние искаме мажоритарност, смесена система – мажоритарна и пропорционална, пропорционалната с преференциален вот.

Сега, виждайки цялостния живот на партия ГЕРБ, си задавам въпроса: какво влагате в мажоритарността? С изключение на господин Вежди Рашидов, който е ярко олицетворение на гражданско лице, творец, има ли желание, има ли около Вас или какво точно ще бъде мажоритарността? Видяхме, че тези мажоритарни депутати в предишния Парламент, които ги прибрахте като такива, не бяха освободени да бъдат мажоритарни, да представляват целия народ свободно – те си бяха прибрани в партийната кошарка. Ако лично на мен ми се поизясни, може би между първо и второ четене ще дебатираме. На второ място, успях да чуя, досега не беше развито, как ще бъде другата разлика – избирателният район в чужбина. Господин Кирилов го разви. И третата разлика между нас и Вас: ние искаме машинно, Вие казвате – електронно гласуване и паралелно с това смесено. Другото е въпрос на ясна, подредена технология. Затова мисля, че има как чрез приемането на Изборния кодекс, който предлагаме, да кажете – той дава напредък, отговаря на Доклада на Венецианската комисия, отговаря на Доклада на Конгреса на местните и регионални власти, че има тревога по отношение на досега проведените избори. Да успокоим избирателите, че ще има по-ясна технология. Безспорно, опозицията да предупреди – нормално е опозицията, когато се приемат правила за избори, да е притеснена и да направи онзи анонс къде е тревогата, за да може това да бъде наблюдавано и да има контрол върху изборния процес. И да направим стъпката напред. И в комисията, в която участвам, в която участвам, която ръководи госпожа Манолова, и сега ми се иска да търсим действително парламентаризма и напредъка в демократичния процес за произвеждането на избори и даването на по-голямо доверие.

”Вие така мислите, но ние като граждани имаме по-голямо доверие на тези и тези”, и те да пренаредят листата. В този смисъл казваме „преференциалното”. То е предпочитаното гласуване. Ще водим спор дали 7% преференциален вот или 5%, както Вие предлагате, за по-динамично по-динамично разместване именно на кандидатите и то най-вече много по-силно ще бъде за общинските съветници. Хайде, депутатите – познати или непознати, начина и логиката на партиите, отново ще дебатираме дали и за двете да бъде 5 и 7, или за местните избори да е по-динамично – 5, а за парламентарните – 7. Това е въпрос да направим така, че когато дебатираме, когато разписваме правила, дали сме от едната или от другата страна, дали носим отговорността като мандатоносители или дали е опозицията, да имаме възможност да отговорим на всички тези неща. Аз смятам, че този законопроект е крачка напред – Изборният кодекс, който предлагаме. Да, в него има и консерватизма на целия изборен процес в годините, той дава една по-голяма подреденост, дава едно по-голямо доверие на хората, които ще се изберат, които ще ги овласти избирателят, по-лека процедура, по-близка до хората и мисля че, аз лично нямам притеснения, ще подкрепя самия Изборен кодекс. Мисля, че дори нямаше нищо лошо, но не се вписва това, което е предложила Партия ГЕРБ в момента, с поправките на Изборния кодекс, с динамиката и духа на дебата, който се проведе след месец Може би това трябва да го отчетете без на всяка цена да се държите по самия Изборен кодекс, произведен досега. Мен лично ме притеснява нещо в доклада на ОССЕ, в който вижте какво пише, и аз се притеснявам дали ще го направим и ние: „Избирателните списъци бяха извадени от Националния регистър на населението, в които гласоподавателите имаха възможност да проверят своите данни и да поискат корекции. Големият брой на регистрираните гласоподаватели, в сравнение с населението на страната с право на глас, създаде повод за безпокойство и подсказа необходимостта от задълбочена проверка на избирателните списъци. Над 400 хиляди граждани, които са били записани с настоящ адрес в чужбина, са извадени от избирателните списъци за местни избори в един процес, в който липсва прозрачност и изисква ефективно и навременно решение”. Тук има анонс за две неща

Защо отдолу нагоре – от кметовете, през областните управители, до ЕСГРАОН ние търпим да има такова натрупване на критична маса избиратели, които не знаем кои са, къде са, и им казваме „мъртви души”? И второ, аз чух и господин Вучков, чувам и сега господин Кирилов – защо Венецианската комисия и ОССЕ се тревожат от тези 400 хиляди граждани, които

си ги върнахте тези хора, отпушихте за определени избирателни райони и вкарахте забранените в избирателни списъци, да гласуват. Има много неща, които които са заровени като проблеми и ние трябва да ги изровим и да успокоим гражданите. Никой не печели с дълго време натрупваната критична маса – много избиратели, които може с определена манипулация, да ги люшнем в определена посока. Аз ще подкрепя Избирателния кодекс, на който съм един от авторите. Отчитам това, което звучи от вносителите от опозицията, и мисля, че ние можем да направим една стъпка напред, да предизвикаме доверието на българските граждани, без политическа истерия и да създадем напредък в изборното законодателство. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на народния представител Дора Янкова.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Янкова, първо – не можем да говорим за Проект за нов Избирателен кодекс, 95% са старите разпоредби. Прочетохме го, сравнихме го. С обърканата номерация и преномерирането на норми не става нов Изборен кодекс. То е вместо „Изборен кодекс” да му кажем, че е „Кодекс за изборите”, но другите 5% са особено важни. И с тях искате да си осигурите служебна победа. Точно преди една година в тази зала сегашните управляващи, тогава опозиция, надаваха адски вой, излизаха от зала, жалваха се на чуждите дипломати как се потъпкват правата им и – защо? За да се знае заместник-председателските места и секретарските места в комисиите как се избират, кой е опозиция и кой – не, за да не може, примерно, ГЕРБ с някои от другите партии, които тогава не бяха БСП и БСП и ДПС, да имат председател и секретар, примерно, или председател и заместник-председател в комисиите. Какво правите в момента? В момента Вие искате цялата Централна избирателна комисия да е Ваша. Това правите. Защо остават гаранционните две трети? Ами че те, като са 90% ваши членовете, дали ще е две трети или три четвърти, или една втора, абсолютно е без значение. Опитвате се органът, който трябва да дава методическите указания, който трябва да следи за честността на изборите, да бъде изцяло под Ваше влияние. Това е безпрецедентното. Досега нито една политическа сила за всичките години на прехода не си е позволила да направи това, но Вие го направихте с Вашия проект! И не е вярно, че има някаква прозрачност и публичност. Прозрачността и публичността се въведоха още преди една година, заседанията и протоколите на всички комисии Откажете се от този подход, той няма да Ви доведе до правилните решения! Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Колега Янкова, аз искам да припомня, Четиридесетото Народно събрание, когато пак се подготвяше Изборния кодекс, тогава по идея на господин Първанов бяха създадени така наречените „мажоритарни кандидати”, за които Вие говорихте. Вашата партия считаше, че това ще повлияе на изборите и ГЕРБ няма да може да спечели именно с тези мажоритарни избори. Ще си позволя да припомня, че идеята беше подкрепена от Вас, но какво се получи? Получи се това, че ГЕРБ загубиха само две мажоритарни места. Ще Ви припомня и още нещо по повод на подготовката на Изборния кодекс и на изборите, че същият опит беше направен, пак по Ваша идея, с предлагането на избор на районни кметове в София, Пловдив, Варна, големите градове, за да се удари отново Политическа партия ГЕРБ и нейните кметове. И това предложение претърпя пълно фиаско. Аз се обръщам към Вас, като един от вносителите, за да Ви кажа, че когато се правят такива спекулации и машинации, да се вкарат в Изборния кодекс, за да може да се осигури някакво предимство преди изборите, обикновено това нещо се превръща в сила, която именно кара хората да се мобилизират и да разрушат всички предварителни сценарии за победа,

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Янкова, вярно е, че има препоръки на ОССЕ по отношение на Централната избирателна комисия, но следва да сме коректни и да отчитаме направеното в предложения Изборен кодекс като не доказателство за публичност и прозрачност. Колеги, ако се отвори проектът на Изборен кодекс, внесен от госпожа Манолова и група народни представители, ще забележите, че Централната избирателна комисия, да, избира се в Парламента, да, предложения могат да се правят от парламентарни групи и народни представители. Къде отива парламентарната опозиция в гласуването и избора на представители в Централната избирателна комисия? Къде е квотата на извънпарламентарната опозиция, госпожо Янкова? Мисля, че по тази тема трябва да има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

Паралелно с това може би не е добре да казваме „нов”. Да, Изборен кодекс с една добра рамка, един напредък, отчел всички препоръки на гражданското общество в България, на партиите, в това число отчел и международния дебат на ОССЕ – Комитет на регионите и Европейската комисия. По отношение на страховете, които се опитвате да говорите, за служебна победа, не се притеснявайте, сигурно сега ни е шансът да Ви победим, но не със служебна победа естествено, а с настроението на българските граждани и с това, което правим. Първо – за ЦИК. Не внушавайте така, прочетете: ЦИК се избира в Парламента и председателят, заместниците и секретарят се предлагат от различни политически сили. Нали така? Второ,

Досега, да, ЦИК имаше закрити заседания, не се произнасяше в определени моменти преди да е тръгнало съдебно производство, имаше отказ от произнасяне. Да не говорим, можем да кажем много неща. Но нека поуките от това, което е било, да ги позиционираме така, че да направим по-справедливо изборно законодателство, а не да се вторачваме на всяка цена в някакви велики идеи на законодатели. Парламентът отчита, регулира и позиционира напред. По отношение на мажоритарния елемент или пък мажоритарните райони, ако Вие смятате, че сте загубили два, ДПС имаха пет, то тоест Вие имате много по-малко. Това Ви дойде от емоционалната, голямата политическа вълна, която тогава Вие имахте като доверие от българските избиратели. Това не бяха по смисъла и по съдържанието, пък и с политическата тежест мажоритарни депутати, които спечелиха. Колеги, дайте да си го кажем. Вие имахте една голяма вълна цунами 22%, която дигна политическото доверие към Вас и Ви даде тези мажоритарни депутати. Тук обаче продължавам и никой не ме е убедил ако ние сме лявата партия и Вие сте дясната и търсим политиката и политическото, и търсим чрез другите, по-малките партии, и чрез независимите участие на мажоритарния елемент, все пак обяснете ми какво влагате в мажоритарните избирателни райони като стабилна, сериозна дясна партия? Аз не мога да го разбера. Ние си направихме поуките в този смисъл, искам да Ви кажа: не се страхувайте, не се притеснявайте, Избирателният кодекс е напредък в изборното законодателство. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Янкова. Следващият за изказване е господин Лазаров. Заповядайте, господин Лазаров.

Проект за Изборния кодекс е внесен единствено и само от една политическа партия – мандатоносителя Коалиция за България. Е, имаше ли нужда от тази комисия, питам аз? Тя беше ненужна, излишна комисия, създадена по идея на управляващите с една-единствена цел – да послужи за параван, за алиби на намерението на Политическа партия БСП да си направи изборни правила, които да обслужват техния теснопартиен интерес, правила, които да им осигурят служебно предимство – това е факт. Ние обсъждаме Изборен кодекс при всичките приказки, които тук се говореха за широко участие на обществеността, за представители, за политическо съгласие, за какво ли не, внесен от една политическа партия, а именно И какво е всъщност новото в този кодекс? Няма да повтарям колегите, които тук цитираха. Сравнителният анализ показва, че 95% от кодекса са правила, които са били и в сега действащия кодекс,

за да говорим за нов Изборен кодекс. Но кое е новото? При всички действащи правила по изборите винаги е имало едно задължително изискване пропорционалност на представителността в Централната избирателна комисия. Нито една политическа партия или коалиция от партии, това изрично го пише и в сега действащия кодекс, не би трябвало да има превес. Сега това категорично го няма. Като смокинов лист на Вашето желание да доминирате в изборния процес и да имате служебна изборна победа сте сложили текста, че председателят, секретарят и заместник-председателите не могат да бъдат от една и съща политическа партия или коалиция от партии. Това е смокиновият лист, но той не може да прикрие Вашето желание за служебна победа. Това е истината. Това е истината и за въвеждане чавките, които там Вие искате да сложите, за да контролирате вота. Това е истината, уважаеми колеги, и тя прозира от изказването на председателя на БСП: „Ще изровя земята, за да спечеля евроизборите!” Ето, това е Изборният кодекс, който Вие предлагате. (Реплики: Благодаря, господин Лазаров. Има ли реплики? Не виждам. Следва изказване на господин Карадайъ.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги! Може би ще започна от последното, което току-що господин Лазаров коментира, а именно нов ли е и доколко е нов Изборният кодекс. Животът и човечеството са започнали от ерата на ГЕРБ, от там нататък нищо ново не може да се измисли на Земята. Това го разбираме, но ако подхождаме от тази формална гледна точка – да сравняваме основни гледни точки в различните изборни закони, мисля, че ако тръгнем от 1990-1991 г. досега, ще видим, че основна част от текстовете са пренесени от различните закони в други. По-важен тук е въпросът нужен ли е, необходим ли е нов Изборен кодекс. От моя, от наша гледна точка ще кажа – да, той е задължителен. Задължителен е от гледна точка, че изработването на нов Изборен кодекс е тест за нас, за народните представители, за Народното събрание, за гражданското общество и за обществото като цяло, тест за демократичност, тест за демократично усещане, тест за демократични възприятия, тест за демократично мислене от наша страна и в крайна сметка дали това нещо можем да го възпроизведем в норма. От тази гледна точка – да, задължителен е нов Изборен кодекс. Нещо повече, сега действащият тотално се компрометира на база действията на ГЕРБ. Да не припомням изборите през 2011 и 2013 г. Тотално приложението на сега действащия Изборен кодекс се компрометира. От тази гледна точка ние, съобразявайки се с препоръките от последните няколко години, но не само последните, години назад, с препоръките на ПАСЕ, на ОССЕ, на Венецианската комисия, съобразявайки се с директивите на Европейския съюз,

че да отговорим в максимална степен на очакванията на обществото. От тази гледна точка считам, че има нужда от нов Изборен кодекс. Този проект прави един сериозен опит да възпроизведе добри практики от минали избори, като предлага и нови моменти, безспорно, затова е и нов. От друга страна, ако погледнем проекта на Изборен кодекс в съответствие с дефиницията за „кодекс”, урежда всички видове избори. Примерно в сега действащия Изборен кодекс липсва уредба за народни представители за Новият Изборен кодекс, колеги, според нас трябва да гарантира упражняването на правото на глас на всеки български гражданин с избирателни права,

Няма да се спра на всички моменти, които безспорно обхваща новият Изборен кодекс, включително и кампанията, но ще се спра основно на няколко момента. Единият момент е съставянето на избирателните списъци. Този процес е един от най-отговорните. Тук именно ще проличи нашето ниво на демократичност, защото има ясен ред по Конституция, има ясни указания. Ако наистина има воля избирателните списъци да са максимално близо до наличните граждани в страната, то при всички случаи сигурно има варианти, по които може да се направи това, но при всички случаи без ограничаване на конституционните права на българските граждани. Второ, ползваме термина „уседналост“. В закона е дефиниран с понятието „живял“. Не е прилично в един и същ закон един термин да има пет дефиниции.

правата на българските граждани да избират и да бъдат избирани. В тази връзка между първо и второ четене най-вероятно ние ще направим и предложения за промени в закона. Минаха въпроси от рода на методиките – доколко и как разпределят. Ние подкрепяме идеята да има ясна рамка в Изборния кодекс – основно за преразпределението на мандатите като стъпка от методиката за изборите, но в конкретния Изборен кодекс включително е предложено и приложение към Изборния кодекс – методика за разпределение на мандати.

в цялата система и върху картата на България, и върху всичките 31 избирателни района. За преференциалното гласуване. Трябва да сме по-внимателни към тази тема, защото безспорно партийните централи подреждат листите и ги регистрират. С преференциалното гласуване ще даваме право за преподреждане в листите, но част от българските граждани, които ще подкрепят партийната подредба на листите, най-вероятно няма да отбелязват свои предпочитания, защото подкрепят партийната листа, както е подредена. Би трябвало това да намери своята тежест, евентуално в участието при вътрешното преразпределение на мандатите или преподреждане в една и съща листа. Следващата тема, върху която трябва да обърнем внимание, която е и в редица препоръки през последните години от доста избори насам, е ограничението за използване само на български език в предизборните кампании. Ние сме държава – член на Европейския съюз, и като такава държава в нашите местни избори могат да бъдат кандидати, а не само да гласуват, и небългарски граждани небългарски граждани на държави – членки на Европейския съюз. Те имат правото, от една страна, да направят информиран избор,

от Копенхагенския документ, че и малцинствата трябва да участват активно в изборите, да правят информиран избор и да могат да правят кампания на майчиния си език. Но по-важният въпрос е ние като държава – член на Европейския съюз, дали отговаряме и даваме правата на гражданите на държавите – членки на Европейския съюз. На няколко пъти се коментира и въпросът за Централната избирателна комисия. Тук може би предложеният проект търпи малко повече критика. Между първо и второ четене трябва да има повече яснота, да бъдат разписани ясно правилата. От една страна, функциите на Централната избирателна комисия, от друга страна необходимостта, нуждата и функциите на администрацията към Централната избирателна комисия поради простата причина, че в предложения проект тази граница се размива. В момента като гледаме действията на сега действащата Централна избирателна комисия и виждаме техните резултати – вместо да решават проблемите, свързани с действащия Изборен кодекс, те повече ги задълбочават. в крайна сметка бих заключил по следния начин. Видно, между първо и второ четене ще има много работа по проекта за Изборен кодекс, но с общи усилия, при наличие на воля можем да се справим с това предизвикателство. Необходимо е да сме конструктивни и обединени, да правим така, че да дадем достатъчно свобода на българските граждани да могат да избират и да бъдат избирани. От друга страна, техният вот да бъде техният вот да бъде гарантиран и целият процес да бъде достатъчно прозрачен, че като минат изборите, резултатите от изборите да получат необходимото доверие и на участниците в изборите, и на българските граждани. Не след изборите, от една страна, да изпадаме в шизофрения – да се тупаме по гърдите, че сме първите, от друга страна, да не признаваме изборите, които направихме по

да го приемем достатъчно навреме – преди евроизборите, за да можем да проведем нормални и демократични избори. Благодаря за вниманието.

Господин Лазаров, съгласно нашия правилник трябва да са налице едновременно три условия, за да вземете думата по лично обяснение.

– искам само да задам един въпрос: този нов Изборен кодекс пратен ли е във Венецианската комисия? Има ли становище от Венецианската комисия? Няма такова! Няма становище на Венецианската комисия! Ние приемаме Изборен кодекс без да има становище на Венецианската комисия! Този Изборен кодекс не отговаря на добрите практики, касаещи избори, защото отново се приемат правила в последния момент преди изборите.

Благодаря Ви, господин председател. Вземам думата по процедура за начина на водене във връзка с това, че не направихте забележка на господин Лазаров, защото той взе думата за лично обяснение. Такова не чухме. Неговото по същество беше реплика. На репликата би било редно да се отговори с дуплика. Благодаря. Когато има съмнение за нарушение на правилника и на процедурите, председателят има правомощия да вземе субективно решение. Много Ви моля не злоупотребявайте, особено с процедурата за лично обяснение.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! В усърдието си да тушират протестите БСП и ДПС, заедно с госпожа Манолова тръгнаха да правят Изборен кодекс и като резултат виждаме, че той

Парламента. В крайна сметка исканията бяха единствено и само за парламентарната част в Изборния кодекс. Както виждаме, Вие се хвърлихте да правите нов кодекс, защото трябваше да отсрочите времето за парламентарните избори. Аз обаче ще се спра на принципа за уседналост, който боде като трън

говори за противоконституционност и за всичко останало, което се сетите, за принципа за уседналост. Истината обаче е, че отсъствието на уседналост обслужва само и единствено нейните теснопартийни интереси и принуждава българските граждани в смесените региони да бъдат техни васални слуги. Изборният кодекс на Четиридесет и първото Народно събрание реши проблема на изборния туризъм,

и да вкара частицата „или”, което даде възможност на абсолютно всички с постоянен или настоящ адрес да гласуват. Колеги от БСП, днес се обръщам към Вас, защото знам на какъв натиск ще бъдете подложени. Заради тази пуста власт не погазвайте интересите на българските граждани. Изборите за местно самоуправление са приоритет на хората, които трайно живеят в населените места. Ако човек има претенцията да управлява или да или да гласува за местна власт, трябва да знае проблемите на този регион, да познава човека, за когото гласува, трябва да познава и политиката, която ще провежда кандидатът. В крайна сметка 70% от българските граждани държат да има уседналост. Искам да помоля колегите от БСП – нека ни

Колеги, не се страхувайте за депутатското си място. Знам, че някои от Вас се страхуват, че може повече да не се върнат тук. По-добре е да работим за българските граждани, отколкото да пазим топлото си местенце. Нека не забравяме, че изборният туризъм не е само външен, изборният туризъм е и вътрешен. преминаваха едни автобуси от едно място – гласуваха по постоянен адрес, след това отиваха на друго място, за да гласуват по настоящ адрес. Накрая искам да кажа, че не поддръжниците на ДПС, а върхушката на ДПС иска да се премахне принципът за уседналост. Който желае да гласува, нека да дойде да живее и в София, и в Пловдив, поне 6 месеца да живее в тези населени места, за да знае какъв е проблемът. Който живее в чужбина – и в Лондон, и в Париж – нека да има там право на глас, и той има право на глас, защото се е регистрирал по настоящ адрес и знае проблемите. Това е разумният и той следва да присъства в новия Изборен кодекс, който Вие приемате. Искам да Ви дам пример от бита: съгласни ли ще бъдете, ако дойде някой гост у Вас и премести спалнята в тоалетната, мивката в хола, и така да стоите четири години? Ето това се случва, когато дойдат гости и гласуват за някой кмет, който ще остане за четири години, а те като гости си отиват и напускат страната. Господа социалисти,

Благодаря Ви, господин председател. Да, почтената позиция е реплика, за да има право и на дуплика. Иначе с разни дребни тарикатлъци няма да стане тази работа. А иначе „Активното избирателно право на българските граждани е уредено в чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България и в този смисъл трябва да се съблюдава гражданството, без да въвежда изисквания за наличие на постоянен и настоящ адрес на територията на страната при условията на комулативност”.

чл. 65, ал. 1 от Конституцията). Освен предвидените в тези текстове изисквания за възраст, гражданство, непоставяне под запрещение и неизтърпяване и неизтърпяване на лишаване от свобода Конституцията не обвързва избирателя или избираемия с никакви други условия, нито пък предвижда някакви последици за участниците в изборите. Гражданството като основна правна политическа връзка на лицата с държавата е условие и при упражняване на избирателно право в изборите за Европейски парламент, съгласно чл. 3 от Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани

моето изказване започва, че това е тест за нашето ниво на демократичност и десните демократи за европейско развитие на България

Благодаря, господин председателстващ. Понеже колегата чете, и аз ще прочета нещо: „Международните стандарти, отнасящи се до изборите, които уреждат главно активно, пасивно избирателно право допускат ограничения на това право, но без да бъдат нарушавани основно човешките права.” Съдът в Страсбург е приел, че „избирателното право не е абсолютно. То може да бъде ограничавано от държавите, страни от Конвенцията, стига ограниченията на това право да не го лишават от ефективност, да са въведени за постигане на правомерна цел и използване на средства, за да не са непропорционални. Едно от възможните ограничения е именно въвеждането на изискване за уседналост, което е квалификация, позитивно изискване, за да може ефективно, резултатно и отговорно да се упражни избирателното право и да се извърши една обществено-полезна функция. Основаването за въвеждането на това изискване произтича именно от разбирането за избирателно право като публична функция”. При избирането на конкретния текст на легална дефиниция е търсен балансът между избирателното право като субективно право и избирателното право като публична функция, която трябва да се упражнява в интерес на обществото. В повечето държави – членки на Европейския съюз, съществува изискване лицето да е живяло в изборния район или на територията на страната за определен период от време. Преди 20 години, колега, тези, които изгониха нашите сънародници в друга държава, стоят от лявата страна на залата. (Силен шум и Партия ГЕРБ никого не е гонила. И не е редно ако има деца, които са родени в Република Турция, да идват да взимат на 20 години лична карта ...

и знам какво искат хората – без да има разлика на етнос, религия и социална принадлежност. Те искат да упражнят своето изконно право и те да решат кой да бъде

Уважаеми господин председател, налага се от тази трибуна да опровергавам неистини и откровени лъжи, които се сипят от страна на парламентарната опозиция. Аз помолих вече от трибуната по Изборния кодекс да се изказват само народни представители, които са чели проекта. Абсурдно е да се твърди, че в проекта, който е внесла Коалиция за България, има текстове, които да променят правилата за уседналостта. Няма такива текстове! ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Ще има. проекта за Изборен кодекс, би следвало да замълчат, да се ограмотят в рамките на този дебат и евентуално да участват в дебатите между първо и второ четене и при обсъждането на новите текстове, освен ако, разбира се, ГЕРБ не иска да внесе такива предложения, за да отклони дебатът, за да води поредната измислена битка с измислени таласъми. Няма подобни заплахи, няма подобни текстове в Изборния кодекс. Наистина е доста смущаващо, когато народни представители от ГЕРБ четат от трибуната старите си изказвания по време на приемането на Кодекса „Фидосова”. Такива теми не са поставени на обсъждане с проекта за Изборен кодекс. Крайно време е тези, които не са прочели нищо, да не отклоняват днешния дебат. Той наистина е изключително важен, изключително сериозен. Нека се изкажат тези депутати, които са прочели текстовете и които имат конкретни предложения за неговото подобрение. Мисля, че е крайно време да се спре с измислянето на изкуствени заплахи с цел сплотяване електората на ГЕРБ в смесените райони. Никой не е заплашен. Промени в уседналостта не са предложени, тази тема не стои пред българския парламент днес.

даваха се публично имунитети от цели групи... В момента вече достигнахме до такива нива, в които един народен представител, имащ се изглежда за стоящ над всички останали, да определя кой друг народен представител от друга парламентарна група по какви теми ще говори и имат ли връзка те с промените в Изборния кодекс. Уважаеми господин председател, моля Ви, не давайте възможност на народни представители от всички парламентарни групи да злоупотребяват с правото на лично обяснение (възгласи „Е-е-е”

Ако ми подскажете как да решим проблема, ще Ви предложа да подготвим текст за правилника и промяна. Искам да Ви кажа и друго нещо: председателят не е цензура.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Не знам

Няма да се спирам – нямаме достатъчно време, на въпроса дали трябва нов или стар. Народното събрание е взело решение, внесен е нов Изборен кодекс, има образувана комисия, на която аз съм член и ще се постарая съвсем отговорно като член на тази комисия без никакви политически спекулации да Ви покажа нашето виждане и моето лично виждане като човек, който от дълго време се занимава с политика по тези въпроси. Защо е толкова важен Изборният кодекс, уважаеми народни представители? Между другото имаше дебати още в предните народни събрания дали трябва да има изборен кодекс или трябва отделни закони да регламентират различните видове избори. Прие се решение това да бъде Изборен кодекс, за да може чрез систематизиране и кодифициране на материята да се регулират обществените отношения в цялата тази област в България. Тази област всъщност, уважаеми колеги – изборното законодателство, определя политическата система на страната. Функция на политическата система на страната са всички други области на обществения живот. Затова е изключително важно как ще подходим. Ще се постарая съвсем накратко да Ви кажа какви са нашите виждания. На първо място, ние като политическа сила и парламентарна група на база на нашите анализи и това, което сме чули от Венецианската комисия, от ОССЕ, считаме, уважаеми колеги, че Изборният кодекс, който ще приемем, всъщност ще даде ясен отговор какво е състоянието на демокрацията в Това, което се чува тук от трибуната в много изказвания за детайли, не дава отговор точно на тези принципни въпроси, а именно на първо място всеки гражданин на Република България има ли право да гласува и да бъде избиран, да избира и да бъде избиран? Ще спра Вашето внимание на два мита, които абсолютно не са верни. Първият мит, уважаеми колеги, е че ДПС е против уседналостта – това изобщо не е вярно. Искам да го кажа на колегите от ГЕРБ. Това, което чухме преди малко като коментар за уседналостта, уважаеми колеги от ГЕРБ, говори за грубо неразбиране на законодателната материя за уседналостта. Вижте Вижте какво е тълкуването на понятието „живял през последните шест месеца в населеното място”. Ако този човек има постоянен адрес в Несебър, през последните 10 години е живял в Гоце Делчев или в София, или другаде, този човек може да дойде и да гласува в Несебър и отново да си замине и да подмени вота на истинските граждани на Несебър. Уважаеми колеги, не знам дали някой си е направил труда да направи анализ и да види какви вреди през последните 20 години са нанесени от вътрешния туризъм, на колко места е подменен вотът с пришълци, които идват и се регистрират през последните шест месеца и подменят вода! И това се нарича уседналост, колеги! Така се нарича по Изборния кодекс! Ние претендираме за онези хора, които имат постоянни адреси в населените места, имат имоти, плащат данъци, идват си постоянно и са загрижени за имотите си, за населените си места и искат да гласуват за кмет, на който му имат доверие, защото тези хора нямат намерение да се изселват оттам. Това искаме – тяхното исконно човешко право. Вторият мит, уважаеми колеги, който се говори, е, че ДПС иска непременно да се премахне българският език като официален от предизборната агитация. Това изобщо не е вярно. Ние искаме българският език да звучи на предизборната агитация или като език от тези, които непосредствено агитират, или като превод за хора, които са дошли и искат да агитират на език, който говорят, но имат отношение. (Реплики от

Изрично е записано в кодекса, че трябва да се говори на български език – това искаме. А с това нещо, уважаеми колеги, се злоупотребява. Наистина, новият Изборен кодекс, който е внесен, освен с приемствеността, за която се каза тук и което е редно да бъде, има нови моменти, които не ги отбелязваме и които са напредък в улесняване на възможността хората да гласуват. Това, уважаеми колеги, е например възможността да гласуват не само с един знак. Уважаеми колеги, знаете ли колко хиляди невалидни бюлетини има в България заради този знак „х”? беше изключително неправилно. Освен това ние ще държим изключително много секциите, където гласуват българските избиратели, да бъдат където са местата им за живеене. Защото в моя избирателен район в Нова Загора секциите бяха изнесени на 5-6 км и така пръснати, че никой не ги знаеше къде са и не можеше да гласува. Така че, уважаеми колеги, за ЦИК няма какво да коментираме. Там нещата наистина между първо и второ четене може би ще трябва да се уточнят. Но по отношение на обжалването в Изборния кодекс, който е внесен, има напредък по отношение на прозрачността при преброяване на бюлетините, има напредък с издаването на преписи, с начина, по който се извършва преброяването. Не мога да разбера, уважаеми колеги, защо се поставя въпросът за преброителните центрове, когато стана ясна цялата организация на изборния процес, че тези центрове всъщност са местата, където най-добре се подменя вотът на избирателите и че наистина тези центрове са нещо изключително вредно. Така че отново повтарям, ние ще подкрепим на първо четене Изборния кодекс, който сега е внесен, няма да подкрепим предложението за промяна. Разчитаме много на становищата на гражданския сектор, който е представен в нашата комисия. И на тях им поставих въпроса по време на заседанието на комисията от гледна точка на преференции. Господин Янков, приключвайте! Лимитът на групата е изчерпан. ЯНКО ЯНКОВ: Благодаря, господин председател, свършвам. Партиите трябва да бъдат наказвани, но не толкова лесно, че всеки, който си поиска и по някакъв начин манипулира, да може да ги накаже за избора им за съответните листи. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ:

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Много неща се казаха днес в тази зала за Проекта за нов Изборен кодекс. Чух добри думи, за които благодаря, чух критики, с които ще се съобразим, чухме и откровени лъжи, които трябва да бъдат опровергани днес в тази зала. На първо място, че Временната парламентарна комисия, която изработи Проекта за новия Изборен кодекс, е била абсолютно излишна. Уважаеми дами и господа от ГЕРБ, очевидно сте слепи и глухи за това, което се случи в Народното събрание, за участието за първи път на гражданското общество, на представители на гражданските организации и движения при изработването на Изборния кодекс. (Реплики от ГЕРБ.) Тук в тази зала те седяха буквално на Вашите места и за разлика от Вас подготвено и аргументирано правеха предложения за подобряване на изборните правила. Всички тези предложения, впрочем, са включени в Проекта за нов Изборен кодекс затова аз казвам честно, че ние не претендираме за авторството на този проект. Той е написан за първи път заедно с представители на гражданското общество. Големият отсъстващ от този дебат беше ГЕРБ. Големият пречещ да бъдат приети новите изборни правила, както се вижда ще бъде ГЕРБ. Защото ГЕРБ е големият заинтересован изборите да продължат да се провеждат по Кодекса „Фидосова“. Следващите избори да бъдат точно толкова фалшифицирани и манипулирани, колкото бяха президентските и местните, колкото се опитахте да направите и парламентарния вот. Тук чух много приказки за това, как Коалиция за България се опитала да постигне служебно предимство с новите изборни правила, но нито един аргумент, нито едно доказателство, чрез кои текстове ние се опитваме да извлечем партиен интерес. Нещо повече, за първи път изборните правила гарантират не само правата на опозицията не само правата на опозицията в Парламента, но и на извънпарламентарните партии, но и на наблюдателите и медиите, които ще имат достъп и контрол върху абсолютно всички фази на изборния процес. Нещо, от което ГЕРБ бягаше като дявол от тамян и не се случи нито в Кодекса на ГЕРБ, нито при провеждането на последните избори. Чувам тук, че група експерти правила сравнителен анализ между Проекта за нов Изборен кодекс и Кодекса на ГЕРБ. Били мерили, измервали с някакви измервателни средства

тези експерти да ги ангажирате с подготовката на Вашия законопроект, защото ако там имаше някаква експертна мисъл, този законопроект можеше да бъде обсъждан и биха могли някои от неговите текстове да бъдат взети при приемането на новите изборни правила, но истината е, и ще трябва да я кажа тук, от тази трибуна, че ако бъде приет проектът на ГЕРБ и бъде приложен, изборите ще блокират. Ще има пълен хаос на предстоящите и на всички други видове избори, които биха се провели по тези правила. Защото там смесването на отделни бюлетини с интегрални бюлетини, на мажоритарни кандидати с преференции, на различни изборни комисии, на протоколи на СИК-ове и РИК-ове, е абсолютно. Гласува се с отделни бюлетини, броят се интегрални бюлетини, има преференции, но никой не ги отчита. СИК-овете и РИК-овете не броят гласовете за мажоритарни кандидати. Премахват се печатите, но секционните комисии все с нещо подпечатват ксерокопията от бюлетините. Наистина пълен хаос! Според мен има едно-единствено обяснение – не толкова липса на експертиза, за да бъде представен на народното представителство подобен проект, просто открито нежелание той да бъде приет, за да може следващите и по-следващите избори да се провеждат по Кодекса Фидосова, а пораженията от едно такова изборно законодателство мисля, че ги видяхме всички. По някои от другите критики, които бяха отправени. За необходимостта от създаване на професионална, експертна, изборна администрация. Това освен, че е абсолютна препоръка на всички международни организации, включително на Венецианската комисия, беше теза, която се споделяше от ГЕРБ в предишния Парламент. След като си избраха една ЦИК, която е удобна и се подчинява на телефонни разпореждания, която гони партийния интерес на ГЕРБ и не се интересува от провеждането на честни избори, очевидно ГЕРБ са направили завой в своята позиция. Защото вторият инструмент, който е необходим на ГЕРБ да печели служебно избори освен съществуващите изборни правила, е запазването на сега действащата ЦИК,

трябва да се ползва с доверието на парламентарните и на извънпарламентарните партии, и на гражданското общество. Затова в текстовете на проекта сме записали, че опозицията ще има свои представители в Централната избирателна комисия

Повярвайте ми, че няма народен представител или политик, който иска да възпроизведе грешката на ГЕРБ със създаване на безволеви партиен орган, каквато е сега действащата ЦИК, която нямаше никакъв авторитет нито сред неправителствените организации, нито сред опозицията, нито сред извънпарламентарните партии. Един безволеви орган подчинен директно на разпореждане на централата на ГЕРБ. Това повече няма да се повтори! Необходима е сериозна реформа в изборната администрация, която да гарантира правата на опозицията. Впрочем, за първи път ние даваме възможност освен за пълна прозрачност в нейната работа, но и за присъствие на представители на опозицията в ръководствата на всички комисии, нещо което ГЕРБ така и не въведе. Така че доста лицемерна е тази защита на действащите разпоредби и на действащата изборна администрация. Дебатите ще продължат и на второ гласуване. Нямам време да обосновавам защо задължителното гласуване противоречи на българската Конституция и защо не трябва да бъдат въвеждани противоконституционни текстове в Кодекса. Защото вече имате шамар от Конституционния съд. Първото издание на Кодекса „Фидосова“ беше сериозно ремонтирано от Конституционния съд и се наложи и Вие в последния момент да правите промени, защото 32 текста бяха отменени от действащия по времето на ГЕРБ Изборен кодекс така, че аз няма да участвам в приемането на противоконституционни текстове и ще се противопоставя срещу това.

господин Кирилов, надявам се, че той няма да злоупотреби с лично обяснение, наистина е необходим консенсус между партиите в Парламента, да бъдат приети наистина такива изборни правила, да отговорят на очакванията за честни избори. Ние сме готови да чуем Вашите аргументи и да се съобразим с тях. Всички предложения, които ще подобрят текстовете, ще осигурят увереност на хората, че техният глас се отчита правилно, че изборите ще бъдат честни, че хората ще бъдат мотивирани в провеждането на изборите, всички те ще бъдат отчетени и ще бъдат подкрепени от Парламентарната група на Коалиция за България. Имаме един наистина добър проект, който се надявам с общи усилия да стане най-добрият Кодекс, който е приеман, и най-добрите изборни правила, които са приемани от българско Народно

Аз няма да се спирам под формата на реплика срещу всички тези груби манипулации и внушения, които се изрекоха. Да, сега действащият Изборен кодекс не е съвършен. Но това, което имаме като внесен законопроект за нов Изборен кодекс, категорично не отговаря на очакванията на българските граждани.

в изборното законодателство. Не това очакват българските граждани. Не можем да говорим за изцяло нов Изборен кодекс без в него да има разписани норми, да дава отговор на въпросите за всеобщо гласуване, за да се преодолее веднъж завинаги корпоративният вот, без да има изричен поне един текст, който да се противопоставя на купуването на гласове. Не може да не даваме отговор на въпроса за условията, при които ще гласуват нашите сънародници извън границите на България. Крайно време е да има самостоятелен избирателен район в чужбина. Не може да говорим за изцяло нов Изборен кодекс, в който да няма и дума за това, което очаква голяма част от българското общество, а именно интернет/електронното гласуване. Всичко това, което правим, е поредната мимикрия. Но аз в едно отношение съм доволна – когато изборните правила се правят отляво, по подобие на 2008 г.,

Да, защото отчитахме малкото време. С това започнах, не сте ме слушали внимателно в началото. Нашият проект е внесен на 28 юни, Вие имахте време няколко месеца. Ако ние работихме за 10 дни, Вие работите за 10 месеца. Казах, че нашите предложения не са съвършени, но между първо и второ четене ние ще направим съответните предложения. Ангажирам участието на цялата парламентарна група в този процес, но ако няма воля на управляващото мнозинство от трите парламентарни групи наистина да се отговори на тези въпроси, които посочих, а те са: всеобщо задължително гласуване, изборен район в чужбина, интернет гласуване и норми, които да забранят по категоричен начин или да преборват корпоративния вот,

както и да характеризираме поредния законопроект в сферата на изборното законодателство, ако няма отговор на тези въпроси, нищо не сме направили за пореден път. Това е констатацията от името на Парламентарната група на ГЕРБ. Благодаря, госпожо Цачева. Изказахте се точно в предвиденото време. Има ли други изказвания, въпреки че мисля, че няма време за парламентарните групи, освен за „Атака”. Последно? Няма желаещи Закривам дебата по първа точка от нашата седмична програма. По моя преценка в залата има проблем с кворума, поради което Аз не виждам причина за подобни звуци, след като карам по правилника. Съгласно чл. 54, ал. 1 насрочвам гласуване по първа точка от нашата програма за утре в началото на заседанието. Преминаваме към първа точка от седмичната програма: за процедура по начина на водене. Обаче ако не сте достатъчно убедителен, ще Ви отнема думата. Благодаря, господин председател. Разбрах, че ще направите това, което искате, защото имате подкрепата на залата. Искам да Ви попитам – от тук нататък има още няколко закона, които са изключително важни. Единият е Законът за електронните съобщения. Ако ще го разглеждаме сега, а утре ще го гласуваме, аз Ви предлагам, господин председател, тъй като Вие сте вездесъщ и можете да налагате своето мнение на залата и да правите това, което Вие прецените, ако искате, направо прекратете заседанието на Народното събрание днес и да дойдем утре на работа. Защото сега да говорим нещо, а да го гласуваме утре, е безсмислено. Ако следваме Вашата логика на работата Ви до момента, затова процедурата е към Вас, Ви предлагам да ни освободите, да дойдем утре, да дебатираме по законите и да гласуваме след като сме дебатирали. А не сега да се води дебат и когато на Вас Ви е угодно на управляващите, защото не можете да се съберете дори за Изборния кодекс, за който толкова много прокламирахте, че сте направили нещо прекрасно, да го гласуваме в момента. Вие ставате смешни и за да махнете петното от Народното събрание, да не продължавате да сривате доверието в него, освободете ни и да дойдем утре на работа. Благодаря Ви. Уважаеми господин Иванов, аз никога не съм давал повод да си мислите, че съм вездесъщ. Цитирах Ви правилника. Ако трябва, пак ще Ви го цитирам. Желаете ли? Освен това,

Преминаваме към следващата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо правя процедурно предложение за допускане до пленарната зала на господин Пламен Ангелов – заместник-министър на вътрешните работи.

ред разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, № 302-02-22, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г.

сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, № 302-02-22, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи: Николай Нанков дирекция „Правно нормативна дейност”, и Иван Александров – дирекция „Международно сътрудничество”. Меморандумът за разбирателство относно сътрудничеството в борбата с корупцията е правната основа на Инициативата на Пакта за стабилност за борба с корупцията в Югоизточна Европа, към която България е страна от създаването й през 2007 г. Останалите страни, участващи в Инициативата, са Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния и Сърбия. Основната цел на Пакта за стабилност е да създаде условия за обмяна на опит и добри практики, както и за координация на провежданите антикорупционни политики. Това включва провеждане на обучения на млади магистрати, създаване на мрежи от експерти, работещи в тази област и други. Провеждането на дейностите се подпомага от Секретариат, базиран в Сараево, който е и точка за контакт за регионалното антикорупционно сътрудничество. България се задължава да финансира оперативния и програмния бюджет на Пакта на стойност 24 000 евро годишно, което е минималната вноска за страните членки съгласно чл. 2 от Меморандума. Предложените за ратификация изменения се дължат основно на желанието на страните да продължат действието на Меморандума от 2007 г. за неопределен период от време, като по този начин потвърждават ангажимента си да полагат устойчиви усилия за тясно регионално сътрудничество в борбата с корупцията. Съгласно чл. 1 от Протокола за изменение Инициативата на Пакта за стабилност се преименува на Регионална антикорупционна инициатива. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, № 302-02-22, внесен от Министерския съвет Благодаря, господин Янков. Следващият доклад е от Комисията по бюджет и финанси. Кой ще го представи?

Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 11 юли 2013 г. в Загреб, № 302-02-22, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г.” заседание, проведено на 16 януари 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект № 302-02-22 за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 13 април 2007 г. в Загреб, и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 11 юли 2013 г. в Загреб. На заседанието присъстваха Пламен Ангелов – заместник-министър на вътрешните работи, и Николай Нанков – началник отдел в дирекция „Правна” в МВР. Законопроектът и споразумението бяха представени от заместник-министър Пламен Ангелов. Република България се e присъединила към Регионалната антикорупционна инициатива (РАИ) през април 2007 г. с подписването на Меморандума за разбирателство. Страни по Меморандума са Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Македония, Република Черна гора, Република Молдова, Румъния и Сърбия. В рамките на Инициативата, която е създадена през 2000 г. в рамките на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа, държавите участници споделят опит и добри практики за превенция и противодействие на корупцията, координират провежданите антикорупционни политики и дефинират регионални приоритети за по-ефективна борба с корупцията. Дейността на Инициативата се подпомага от Секретариат, базиран в Сараево, който действа като точка за контакт за регионалното антикорупционно сътрудничество. В изпълнение на подписания Меморандум България ежегодно изпълнява финансов ангажимент, свързан с внасянето на годишна вноска от 24 000 евро към бюджета на Инициативата, като до момента Министерството на вътрешните работи е превело всички дължими годишни финансови вноски. Необходимите средства за изпълнение на Меморандума се осигуряват в рамките на одобрения бюджет на Министерството на вътрешните работи за съответната година. Координацията на участието на България в Инициативата се осъществява от Министерството на вътрешните работи на Република България. Срокът на действие на Меморандума, регулиращ дейността на РАИ, е изтекъл през 2012 г., като държавите – участнички в Инициативата, са постигнали съгласие за неговото продължаване. За целта на 11 юли 2013 г. в Загреб е подписан Протокол за изменение на Меморандума, в който е регламентирано, че Меморандумът остава в сила за неопределен период от време.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 за борба с корупцията, подписан на 13 април 2007 г. в Загреб, и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 11 юли 2013 г. в Загреб,

борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, № 302-02-22, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г. На редовно заседание, проведено на 18 декември 2013 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Република България се e присъединила към Регионалната антикорупционна инициатива (РАИ) през април 2007 г. с подписването на Меморандума за разбирателство.

който действа като точка за контакт за регионалното антикорупционно сътрудничество. Секретариатът на РАИ работи активно за представянето пред различни европейски и международни институции на актуалните предизвикателства и постижения на държавите в региона, свързани с противодействието и превенцията на корупцията. В изпълнение на подписания меморандум България ежегодно изпълнява финансов ангажимент, свързан с внасянето на годишна вноска от 24 хиляди евро към бюджета на Инициативата. До момента Министерството на вътрешните работи е превело всички

Срокът на действие на Меморандума, регулиращ дейността на РАИ, е изтекъл през 2012 г., като държавите – участнички в Инициативата, са постигнали съгласие за неговото продължаване. За целта на 11 юли 2013 г. в Загреб е подписан Протокол за изменение на Меморандума, в който е регламентирано, че Меморандумът остава в сила за неопределен период от време. Тъй като международните договори предвиждат финансов ангажимент за страната, те подлежат на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане, в резултат на което Комисията по външна политика с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. т. 4 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет проект за Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничеството в борбата с корупцията

Благодаря, господин Дечев. Това е последният доклад по обсъждания законопроект. Откривам дебатите по законопроекта. Желаещи да вземат отношение?

Благодаря, господин председател. Точно в съответствие с правилника и в съгласие с Вашето заключение, че в залата няма кворум, от името на групата на ГЕРБ искам поименно преброяване за проверка на кворума.

Проверката се прави, съгласно правилника, веднага. Аз предполагам, че той е упълномощен от ръководството на групата. Уважаеми колеги, започва поименната проверка: Адриан Христов

Само припомням, че народните представители, които станат причина за прекратяване на заседанието, макар и пет минути преди края на пленарния ден, ще понесат предвидената финансова санкция. Димитър Василев Аврамов - отсъства Димитър Георгиев

дадете допълнително влезлите в пленарната зала народни представители. В залата са влезли: господин Румен Йончев,

В залата присъстват сто народни представители, така че няма кворум. Всички останали, които стават причина да бъде прекратено пленарното заседание днес, ще бъдат санкционирани финансово, както това е предвидено в парламентарния правилник.